hvala.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

O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev nisem prejela. Zboru zato predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo o dnevnem redu.

oziroma malo pred začetkom seje tudi pisno obvestili, da bomo v Slovenski demokratski stranki na podlagi drugega odstavka 75. člena Poslovnika Državnega zbora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

Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci in ostali prisotni! Državni svet Republike Slovenije je na 9. izredni seji 2. 11. 2023 ob obravnavi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih, tako imenovan ZTuj-2H, sprejel zahtevo, da Državni zbor Republike Slovenije o zakonu ponovno odloča. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih, ZTuj-2H, ki ga je Državni zbor sprejel na 50. izredni seji dne 26. oktobra 2023, prinaša dodatno znižanje standarda poznavanja slovenskega jezika kot pogoja za družinske člane tujcev, ki želijo podaljšati dovoljenje za začasno prebivanje iz razloga združitve družin. Poleg tega zakon uvaja novo tako imenovano preživetveno raven poznavanja slovenskega jezika. Omenjena raven strokovno sploh ni definirana, Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih pa v spremenjenem devetem odstavku 47. člena določa, da, citiram: »Minister, pristojen za izobraževanje, določi kriterije in merila za izobraževalni program iz petega odstavka tega člena, vključno s standardi znanja, ki se preverjajo z obveznimi preizkusi znanja slovenskega jezika na preživetveni ravni.« Omenjena zakonska dikcija s tem izpušča stroko, ki na podlagi mednarodnih dogovorov ter standardov določa zahteve, ki so potrebne za spremembo evalvacijskih stopenj poznavanja jezika. V zvezi s spremembo glede pogoja znanja slovenskega jezika za tujce, družinske člane, ki uveljavljajo pravico do združitve družin, znižanje zahteve po znanju slovenskega jezika z ravni A1 na že prej omenjeno tako imenovano novo preživetveno raven velja poudariti, da takšen koncept, ki ga prinaša zakon, ne omogoča integracije. Hkrati sploh ni znano, kako bi k intenzivnejši in uspešnejši integraciji pripomogla strategija vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje v Republiki Sloveniji v skladu z devetim odstavkom spremenjenega 106. člena Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Slovenski jezik je ena od osnovnih sestavin slovenske kulture in nacionalne identitete, zato moramo biti pri sprejemanju predlogov za znižanje pogojev, vezanih na znanje slovenskega jezika, zelo previdni. Potreba po znanju jezika je praktično na vsakem koraku. Znanje slovenskega jezika je pomembno zlasti, ko gre za vključevanje v vrtce, šole, pri zdravstvenih pregledih, urejanju zadev na upravnih enotah ter pri zaposlovanju. Zato morajo biti kriteriji znanja slovenskega jezika takšni, da bodo omogočali čim boljšo integracijo v lokalno okolje. Omeniti je treba, da je bil standard poznavanja jezika začasno prilagojen oziroma znižan že ob sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ZTuj-2G, ki ga je Državni zbor ob ponovnem odločanju sprejel 17. aprila 2023. Glede na navedene pomisleke, ki so bili izpostavljeni ob obravnavi predloga zakona v zakonodajnem postopku na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in na plenarni seji Državnega zbora ter Državnega sveta, organ Državnega sveta ocenjuje, da so pomisleki o ustreznosti določb zakona utemeljeni, zato Državnemu zboru predlaga, da ob ponovnem odločanju o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih zakona ne sprejme. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo podpredsednici, kolegici Jožici Derganc. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci! Odbor je omenjeno zahtevo Državnega sveta obravnaval na 30. nujni seji 6. novembra 2023, med katero je predstavnik predlagatelja podal uvodno dopolnilno obrazložitev zahteve, nato pa so mnenje o zahtevi podale še predstavnice Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Urada Vlade za oskrbo in integracijo migrantov. V razpravi je poslanka iz Poslanske skupine Levica izpostavila posledice morebitne neuveljavitve zakona ter predstavila doprinos, ki ga bo imel zakon. Dejala je, da si tujci želijo naučiti slovenskega jezika in kulture ter poudarila, da si vlada prizadeva za sprejem integracijske politike. Poslanka iz Poslanske skupine Svoboda je poudarila, da pretekla vlada ni izvedla potrebnih aktivnosti, ki bi omogočile izvedbo izpitov in pridobivanje znanja slovenskega jezika na ravni A1, ter da zakon določa sistem, ki bo v praksi dejansko izvedljiv. Izpostavila je pomen znanja jezika, izrazila željo, da se poveča število izvajalcev tečajev in izpitov ter dodala, da se pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje ne spreminjajo. Poslanka iz iste poslanske skupine je podala kritiko do razlogov za vložitev zahteve ter ob tem poudarila, da zakon predstavlja korak k integracijski politiki. Med drugim je pojasnila razliko med znanjem slovenskega jezika na preživetveni ravni in med znanjem slovenskega jezika na ravni A1 ter omenila potrebo po povečanju števila izvajalcev tečajev in izpitov. Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija je omenila pomen integracije in znanja slovenskega jezika ter se dotaknila odsotnosti izvajalcev tečajev in izpitov. Zanimala se je za razloge, zakaj že zdaj novela Zakona o tujcih ni uvedla predlagane nove ravni znanja slovenskega jezika ter naslovila vprašanje, ali bi morebitna finančna soudeležba tujcev doprinesla k uspešnosti uspešnosti tečajev in izpitov. V nadaljevanju so dodatna pojasnila podali predstavniki Vlade in Državnega sveta. Odbor je nato z večino glasov vseh članov sprejel mnenje, da je zakon ustrezen. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade kot predlagateljice zakona, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za notranje zadeve, gospe Tini Heferle. Izvolite. **TINA Hvala, predsednica, za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu! Bistvo novele, ki je danes pred vami, je, da uzakonimo zakonsko rešitev, ki se jo bo dalo implementirati in bo v praksi tudi izvedljiva. Glede na to, da na eni strani povečujemo število zavezancev, ki bodo morali opraviti preizkus znanja iz slovenskega jezika, imamo na drugi strani nevzdržen sistem certificiranih izpitov in premalo izvajalcev, ki bi lahko izvedli zadostno število certificiranih izpitov. S to novelo torej za družinske člane tujca zgolj organizacijsko drugače urejamo tečaje in izpite oziroma preizkuse znanja iz slovenskega jezika. Glede navedb Državnega sveta, da tako imenovana preživetvena raven znanja slovenskega jezika ni strokovno definirana, Vlada pojasnjuje, da je z dopolnitvijo 2. člena z namenom jasnosti na novo opredeljen pojem preživetvena raven, ki se ki se opredeljuje kot raven, ki omogoča temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku, omejeno na preproste, predvidljive, vsakodnevne situacije, v katerih je izražanje rutinsko in se ponavlja. Tako opredeljena raven znanja slovenskega jezika po vsebini primerjalno ustreza merilom in ravni znanja slovenskega jezika kot drugega ali tujega jezika na vstopni ravni oziroma na ravni A1 enotnega evropskega jezikovnega okvira, zato Vlada Republike Slovenije ne samo zavrača očitek strokovne nedefiniranosti, zavrača tudi očitek nižanja standarda znanja slovenskega jezika za družinske člane tujca. Glede očitka Državnega sveta, da predlog nove ureditve izpušča stroko, Vlada pojasnjuje, da bosta kriterije in merila, ki jih bo določil minister, pristojen za izobraževanje, pripravila Andragoški center Slovenije in Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki tudi sicer pripravljata izobraževalne programe, zato je očitek, da spremenjena dikcija 9. odstavka 47. člena Zakona o tujcih izpušča stroko, po mnenju Vlade neutemeljen. Glede navedbe, da se s preživetveno ravnjo ne omogoča integracija, Vlada ponovno pojasnjuje, da ko govorimo o preživetveni ravni znanja slovenskega jezika, govorimo zgolj o eni kategoriji tujcev. To so družinski člani, ki pridejo v našo državo zato, da se združijo s svojo družino. Ker je integracija družinskih članov državljanov tretjih držav v prvi fazi odvisna od poznavanja in razumevanja slovenskega jezika na najbolj temeljni ravni, bo v začetni fazi združevanja z družino družinski član imel možnost obiskovati program učenja slovenskega jezika, ob podaljšanju začasnega dovoljenja za bivanje pa bo moral izkazati tudi pridobitev znanja jezika na tako imenovani preživetveni ravni z uspešno opravljenim preizkusom znanja. Kasneje bo družinski član lahko svoj nivo znanja nadgrajeval tudi z bolj zahtevnimi programi, tako v okviru jezikovne integracije kot tudi splošne integracije v našo družbo. Izobraževalni program, ki bo družinskemu članu omogočil pridobitev prvih osnov slovenskega jezika, ob koncu izvedbe predvideva tudi pisni preizkus znanja, ki bo upošteval standarde znanja, določene s strani ministra, pristojnega za izobraževanje. pristojnega za izobraževanje. Ker pisni preizkus ne bo certificiran v okviru skupnega evropskega jezikovnega okvira, bo potrdilo o uspešnem preizkusu znanja družinskemu članu, ki je imetnik dovoljenja za začasno prebivanje, veljalo zgolj za postopek podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve z družino, druge veljavnosti pa tako potrdilo ne bo imelo. Kot že večkrat pojasnjeno, naj tudi ob koncu še enkrat poudarim, da za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje pogoji ostajajo enaki kot do sedaj, med drugim je to tudi opravljen izpit iz slovenskega jezika na nivoju A2 enotne evropske jezikovne klasifikacije. Glede na vse pojasnjeno Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru predlaga, da ob ponovnem odločanju o noveli zakona novelo tudi podprete. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi! Pozdravljeni predstavniki Državnega sveta, gospod predsednik Državnega sveta, slovenska javnost! Najbrž se boste spomnili da smo zakon pravzaprav v Državnem zboru spreminjali pred dobrega pol leta, mislim, da je bilo aprila letos, takrat smo v Novi Sloveniji že opozarjali, da ga bo težko implementirati. V resnici se je pokazalo, da na trgu ni ponudnikov jezikovnih usposabljanj in jezikovnih izpitov na ravni A1. Torej, že takrat smo vedeli, da bo težava, vendar Vlada takrat ni slišala naših opozoril, zdaj pa je dejansko priznala, da ni teh ponudnikov. Tudi Center za slovenščino, ki vodi oziroma ima sklenjene dogovore z izvajalci jezikovnih tečajev na ravni A1, je že v fazi sprejemanja zakona spomladi opozarjal, da bo problem z zagotavljanjem kapacitet tečajnikov. Vendar takrat, kot sem rekla, vsi, ki smo opozarjali, nismo bili slišani. Zdaj ponovno odločamo o zakonu, ki je na nek način popravni izpit te vlade. V Novi Sloveniji smo prepričani, da se tisti, ki res pridejo v našo državo z željo, da si ustvarijo tukaj boljše življenje in potem za sabo pripeljejo tudi družino, zavedajo, da se morajo naučiti slovenskega jezika, da morajo poznati slovenske navade in običaje, da morajo spoštovati slovenski pravni red. To so tisti, ki pridejo k nam delat. Samo na ta način se bodo lahko počutili tudi kot enakopravni člani te družine, torej se bodo dobro počutili v Sloveniji. Ker bo danes zakon gotovo sprejet, v Novi Sloveniji opozarjamo in res pričakujemo, da bodo izvajalci, ki bodo izbrani na osnovi javnega razpisa, resnično opravljali izobraževanje, ne samo vpisovanje v nek seznam, da bodo tudi opravljali preizkus znanja, ker samo tako bomo res dosegli tisto minimalno znanje slovenskega jezika, ki je pogoj za osnovno sporazumevanje. Ob tem v Novi Sloveniji predlagamo še nekaj. Da bi tečajniki delno sami krili stroške tečajev, ker bi s tem dejansko izkazali resnost namena najprej obiskovanja tečaja in v resnici tudi učenja učenja slovenščine. V Novi Sloveniji vsekakor podpiramo veto Državnega sveta in ponovno tega zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Damijan Zrim. Izvolite. spoštovani predsednik Državnega sveta, kolegice in kolegi! V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo ob vsaki prejšnji obravnavi tega zakona zavzeli stališče, da mora zakonodaja, ki obravnava priseljence, odražati to, da država prevzema odgovornost za njihovo integracijo. Eden izmed temeljnih pogojev, da država svojo odgovornost uresničuje, je skozi podporo priseljencem pri pridobitvi osnovnih veščin komuniciranja. tako se bodo lahko namreč orientirali znotraj sistema, vključevali v družbeno življenje in funkcionalno spoprijemali z vsakdanjim življenjem v slovenskem okolju, ki jim je tuje. Stremimo torej k temu, da bodo priseljenci sposobni voditi kar se da samostojno življenje. To je temelj za to, da tudi v največji meri prispevajo k družbeni blaginji, za kar verjamemo, da si vsak v največji meri tudi prizadeva. Predlog zakona torej priseljencem omogoča, da se opremijo z znanjem jezika in tako postanejo del slovenske družbe in ne ostanejo vzporedna družba slovenski. Ukrep je torej treba razumeti kot sredstvo za opolnomočenje in vključitev tujcev, ne kot sistemsko oviro, ki deluje na princip skoči v vodo in upaj, da splavaš. Prav zato bomo ob ponovnem odločanju o Zakonu o tujcih tudi ponovno podali našo podporo. Hvala.

Ko gre za noveliranje zakonodaje o tujcih, na žalost brez skrajno ksenofobne retorike, ki v družbi generira tesnobna občutja in strah pred tujci, kar ima za posledico seveda močan odpor in v skrajni konsekvenci celo rasizem, brez raznih proceduralnih zapletov in nagajanj desnice ne gre. Tudi ob tokratni noveli Zakona o tujcih so v SDS najprej poskrbeli za proceduralni manever, zaradi katerega je bila na vrat na nos sklicana izredna plenarna seja za potrditev odločitve Kolegija predsednice Državnega zbora, da parlament predloge novel treh zakonov, med njimi tudi Zakona o tujcih, obravnava po nujnem postopku. Zdaj je svoje pristavil še Državni svet, ki je s 17 glasovi za in 5 proti izglasoval odložilni veto na novelo Zakona o tujcih, ki namesto ravni znanja jezika A1 uvaja tako imenovano preživetveno raven. Svetniki so noveli očitali predvsem strokovno nedefiniranost in nepoštenost do učiteljev, za katere naj zakon ne bi predvidel ocenjevalnih okvirov, in to kljub dejstvu, da je pogoj znanja jezika za družinske člane tujcev uvedla prejšnja vlada Janeza Janše, in sicer na ravni A2 enotnega evropskega jezikovnega okvira. Ta pogoj so, zavedajoč se, da izobraževalnih kapacitet, kjer bi lahko družinski člani tujih delavcev pridobili certifikat znanja slovenskega jezika, znanja slovenskega jezika, ni dovolj, zamaknili za dve leti, a v teh dveh letih niso storili prav nič, da bi lahko bil ta pogoj tudi dejansko implementiran v praksi. Jasno, namen desnice ni integracija tujcev, četudi so je polna usta, pač pa njihov izgon, tudi za ceno razbitja družin tujih delavcev in četudi bi to pomenilo, da bi bili otroci v teh družinah prikrajšani za oba starša. Ne, tokrat desnici prav nič ne gre za otroke, niti malo ne, ker pač niso naši. V Poslanski skupini Levica pozdravljamo realističen in human pristop k zagotavljanju pogoja znanja jezika, še posebej pa pozdravljamo sprejetje amandmaja koalicije k 2. členu, s katerim se časovno obdobje za združitev z družino tujega delavca z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje skrajšuje z dveh na eno leto. Dejstvo je, da v Sloveniji krvavo primanjkuje delovne sile, od fizičnih delavcev, ki opravljajo najbolj težaška, fizično najbolj zahtevna dela, do osebja v zdravstvu, v domovih starejših občanov, v različnih socialnovarstvenih ustanovah in tako naprej. S to novelo, kot rečeno, humaniziramo Zakon o tujcih in na ta način sporočamo, da kljub nestrpni in sovražni retoriki desnice postajamo bolj odprta in strpnejša družba, ki se vse bolj zaveda, da raznolikost ne ogroža nikogar, pač pa nas bogati. Naj stališče zaključim s povedno ugotovitvijo Jeremyja Hardinga, angleškega urednika in avtorja knjige Nepovabljeni: Begunci pred vrati bogataša, The Uninvited: Refugeees at the Rich Man's Gate. Citiram: »Mislim oziroma mislil sem, da za nasprotovanje priseljevanju ni nujno treba biti rasist. Postopoma je postala moja obramba stališča, da lahko nasprotuješ priseljevanju in te kljub temu ne bom označil za rasista, šibkejša. Postalo mi je veliko težje poslušati nekoga, ki nasprotuje priseljevanju, in si misliti, da ni rasist.« Konec navedka. V Poslanski skupini Levica novelo Zakona o tujcih podpiramo, veta Državnega sveta pa nikakor ne. Hvala lepa. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Teodor Uranič. Izvolite. hvala za besedo. in strategije na področju vključevanja tujcev. Obe strategiji sta v današnjih časih nujno orodje za upravljanje družbenopolitičnih izzivov na tem področju, ki jih pred nas postavlja čas, v katerem živimo. Na eni strani se kot praktično vse evropske države soočamo s hudim pomanjkanjem delovne sile. Če je včasih veljalo, da je pomanjkanje delovne sile problem, ki pesti zgolj določene panoge, recimo gradbeništvo, je to danes vseobsegajoč problem gospodarstva kot celote in vse bolj tudi javnega sektorja. Po drugi strani se tako zaradi geopolitičnih dejavnikov v obliki različnih vojn oziroma oboroženih konfliktov kot tudi zaradi vplivov podnebnih sprememb in različnih naravnih katastrof soočamo s problemom migracij. Ljudje z različnih delov sveta se v iskanju možnosti za preživetje in v upanju na dostojno življenje selijo od samega začetka obstoja moderne družbe. To je dejstvo, ki se mu ne moremo izogniti in s katerim se moramo soočiti. Ob skrbi, ki jo mora v takšnih situacijah država nameniti zagotavljanju varnosti svojih državljank in državljanov, kar ta vlada zgledno počne, pa mora država na voljo ponuditi tudi mehanizme, ki omogočajo čim lažjo, čim hitrejšo in čim bolj učinkovito integracijo teh ljudi v našo družbo. To vlada s predlogom zakona, ki je pred nami, tudi počne in v Poslanski skupini Svoboda bomo predlog tudi podprli. Zavedati se moramo dejstva, da so izzivi, ki so na tem področju pred nami, večplastni in kompleksni. Z njimi se ne sooča zgolj Slovenija, ampak vse razvite evropske države. Vključevanje tujcev v družbo, njihova integracija, je nekaj, kar je v interesu vsake družbe, tudi naše. Popolno zanikanje dejstev in realne situacije na terenu niso nekaj, kar nam bo omogočilo doseganje pozitivnih rezultatov na tem področju. Populistična in skrajna stališča do vprašanja migracij in integracije so sicer lahko na prvi pogled všečna in morebiti prinašajo nekaj političnih točk, vendar so neodgovorna do te države, do te družbe, do državljank in državljanov. Ko si bomo vsi tu priznali, da tujo delovno silo potrebujemo ter da jo potrebujemo v panogah in na področjih, ki ne omogočajo zgolj dela na daljavo, bomo razumeli, da je problem integracije teh tujcev nekaj, kar moramo nasloviti, ne zgolj na ravni ideologije in populizma, ampak predvsem na ravni realnih, izvedljivih in merljivih ukrepov, kar s tem predlogom zakona tudi počnemo. Eden ključnih predpogojev integracije je poznavanje jezika države prejemnice. To spoznavanje jezika mora biti dostopno in se mora izvajati hitro. Trenutna ureditev tega ne omogoča in predstavlja preveliko administrativno oviro v procesu, ki je za našo družbo in gospodarstvo ključnega pomena, zato jo tudi spreminjamo. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Opozarjam vas, da mora pri ponovnem odločanju v skladu z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejetje navedenega zakona glasovati večina vseh poslancev Državnega zbora, to je 46 ali več. Glasujemo.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

Za obrazložitev zahteve dajem besedo predstavniku Državnega sveta, gospodu Marku Lotriču. Izvolite. **MARKO predsednica Državnega zbora. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, predstavniki Vlade, lepo pozdravljeni! Državni svet je odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih sprejel na 9. izredni seji 2. novembra. Zagotovo se vsi strinjamo, da je z delovnopravno zakonodajo treba slediti družbenim spremembam, je pa vprašanje, ali je predlagatelj temu sledil v pripravi tega zakona. Naj bo jasno, v nadaljevanju izraženi pomisleki, ki temeljijo na pripombah delodajalcev, niso namenjeni kratenju pravic zaposlenim, ampak opozarjanju na nujnost spoštovanja pravil socialnega dialoga. V primeru sprememb delovnopravne zakonodaje k temu zavezuje tudi Nacionalni reformni program 2023. Med pogajanji o predlogu zakona je kontinuirano prihajalo do kršenja pravil Ekonomsko-socialnega sveta in izrazito neenakopravne obravnave delodajalske strani v tripartitnem dialogu z Vlado in sindikati. Dialog, v katerem je vsaj ena stran preslišana, ni dialog. Kljub temu, da so bili delodajalci pripravljeni sprejeti rešitve, povezane z direktivama Evropske unije, tudi glede tako imenovanega oskrbovalnega dopusta, četudi bo to gospodarstvo po ocenah Vlade ubranilo za 23 milijonov evrov, podporo izrazili tudi 13 dodatnim členom, vključno z agencijskim delom ter postopkom opomina pred odpovedjo. Pripravljeni so se bili pogajati tudi v zvezi z ureditvijo tako imenovane pravice do odklopa. Pogoj je bil, da podjetja, za katere ne velja kolektivna pogodba, navedena vprašanja lahko rešujejo z internimi akti. V odložilnem vetu opozarjamo tudi na neenako obravnavo varovanih kategorij delavcev, ki jo bo povzročilo podaljšanje zadrževanja učinkovanja odpovedi zgolj sindikalnim zaupnikom. Obenem bodo celotno breme te ureditve nosili delodajalci. Kot problematičen izpostavljamo tudi novi 168.a člen, ki se nanaša na odsotnost žrtev nasilja v družini. Ta je bil v predlog zakona uvrščen naknadno, na Vladi in izven socialnega dialoga. Slednje nakazuje na zaskrbljujoč modus operandi Vlade Republike Slovenije pri urejanju vprašanj, ki bi morala nujno biti predmet socialnega dialoga. Tudi sprejeta ureditev odsotnosti z namenom oskrbe družinskih članov je sporna z več vidikov, med drugim z vidika varovanja osebnih podatkov. Gospodarstvo je bilo v zadnjem letu deležno že mnogih obremenitev, če ne drugega, je že samo dan solidarnosti 14. avgusta 2023, ki ni imel jasno znanih učinkov, gospodarstvo stal več kot 120 milijonov evrov. Napovedujejo pa se še dodatne davčne obremenitve v zvezi z obnovo po poplavah in pokojninsko reformo, čezmejne storitve, pri tem pa na vidiku še ni nobenih ukrepov, ki bi gospodarstvo vsaj deloma razbremenili. Po drugi strani so delodajalci že večkrat dokazali, da cenijo doprinos zaposlenih. Na to kaže tudi dejstvo, da je slovensko gospodarstvo v lanskem letu ustvarilo za dobrih 6 milijard evrov dobička, pri čemer je nazaj v podjetja, znanje, ljudi, stroje, zgradbe in opremo investiralo več kot 7 milijard evrov. To kaže, da deluje slovensko gospodarstvo odgovorno tudi do zaposlenih, saj jim s tem omogoča boljše pogoje dela in višje plačilo za opravljeno delo. V zahtevi Državnega sveta navajamo tudi nekatere pomisleke, ki jih je predhodno podala že Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Predvsem zbuja skrb dvom o ustavnosti zakonskega besedila

Zaradi vseh navedenih pomislekov Državni zbor pozivamo, da ob ponovnem odločanju zakona ne sprejme. Odločitev in odgovornost je na vaši strani. Hvala lepa. Najlepša hvala, predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo predsedniku odbora, kolegu Mihi Kordišu. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 26. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, ki ga je Državni zbor sprejel na 50. izredni seji. Po uvodni dopolnilni obrazložitvi predstavnika Državnega sveta, ki je opozoril na ključne pomisleke, zaradi katerih je Državni svet vložil zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, je predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavil mnenje Vlade. Odgovoril je na očitke iz zahteve Državnega sveta, odzval se je predvsem na kritike glede kršenja pravil Ekonomsko-socialnega sveta ter poudaril, da je ministrstvo upoštevalo več predlogov delodajalske strani pri pripravi zakona. V razpravi je en član odbora, ki Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih ne podpira, ponovno izpostavil, da je zakon slab in nima soglasja Ekonomsko-socialnega sveta. Razpravljavci, ki Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih podpirajo, so izpostavili, da je bila večina rešitev iz zakona usklajena z delodajalci, vendar ne v celoti. Prav tako so pojasnili, da nobena rešitev v zakonu ni sprejeta v predloženi obliki, kar pomeni, da so nekatere zahteve delodajalcev le bile upoštevane, nobena izmed rešitev pa dodatno ne obremenjuje teh istih delodajalcev. Kritični so bili tudi do načina dela, ki se ga poslužujejo nekateri socialni partnerji pri pogajanjih, in obenem pozvali h krepitvi solidarnosti in k ustavitvi izkoriščanja delavcev s sprejemom dodatnih ukrepov za zaščito delavcev. V zaključnih pojasnilih je državni sekretar med drugim poudaril, da zakon ne obremenjuje plač in ne uvaja novih dajatev iz naslova dobičkov podjetij. Zaključno pojasnilo je podal tudi predstavnik predlagatelja zahteve, ki je izpostavil, da so se v pogajalskem delu delodajalci strinjali glede uveljavitve oskrbovalskega dopusta, ki je vsebovan v eni od direktiv, nikakor pa se ne morejo strinjati z varstvom sindikalnih zaupnikov. Po zaključeni razpravi je odbor v skladu z 91. členom Ustave in 84. členom Poslovnika Državnega zbora z večino glasov vseh članic in članov odbora sprejel mnenje, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih ustrezen. Hvala lepa. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade kot predlagateljice zakona, Igorju Feketiji, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. **IGOR Hvala za besedo. Spoštovani! Pogajanja o Zakonu o delovnih razmerjih so v bistvu stekla že 23. septembra 2022, ko je bila ustanovljena pogajalska skupina ESS, ampak delodajalci so potem zavlačevali z imenovanjem oziroma niso poslali imena svojih članov, zato je prva seja potekala šele 9. 12. 2022. Njihove pritožbe glede kršenja pravil Ekonomsko-socialnega sveta so se prvič nanašale na zapisnike in na domnevno obljubo, da bodo šli naprej samo popolnoma usklajeni predlogi. zvezi s tem ponovno pojasnjujem naslednje – zapisniki so bili posredovani, niso pa bili vedno potrjeni s strani delodajalske strani. Po posameznih srečanjih so bile povzete vse izjave. Težava je nastala v resnici na tretji seji pogajalske skupine, kjer se je najprej minister v bistvu nerodno izrazil in rekel, da bodo šle naprej samo usklajene vsebine. Potem so sindikati zahtevali premor in popravil je svojo izjavo, rekel je, da si bo vlada prizadevala za dosego soglasja v čim večji možni meri, da pa si nobena stran ne more privzeti pravico do veta oziroma do obstrukcije, če ji nekaj ni všeč. Na naslednji seji je državni sekretar Juvan ponovil, da si bomo prizadevali za iskanje soglasij, da pa ne moremo pristati na pravico do veta, in ta zapisnik je potrdila tudi delodajalska stran. Drugi Drugi očitek glede spoštovanja pravil ESS pa se nanaša na to, da je vlada poslala novelo ZDR oziroma na naše ministrstvo v koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo pred koncem uradnih pogajanj v okviru pogajalske skupine ESS. V 4. členu pravil Ekonomsko-socialnega sveta v prvi alineji prvega odstavka piše, da Ekonomsko-socialni svet kot pomembni deležnik sodeluje pri pripravi predpisov že pred začetkom javne obravnave in med njo na način, da oblikuje stališča, mnenja in tako naprej. Tudi drugi odstavek 4. člena gre v tem duhu, torej ne morem pristati na očitke, da so bila kršena pravila Ekonomsko-socialnega sveta. Kar zadeva vsebine. V resnici je šlo naprej naslednje – izboljšuje se socialna varnost agencijskih delavcev, uveljavlja se pravica do odklopa, kar pomeni, da vas delodajalec ne sme nadlegovati izven vašega delovnega časa. Varstvo socialnega dialoga v podjetjih tako, da se zaščitijo sindikalni zastopniki, da ne bi njihovo obremenjevanje delovalo kot nekaj, kar preprečuje sindikalno organiziranje, in strinjamo se, da je več kolektivnih pogajanj pozitivno. Nadgrajuje se postopek redne odpovedi o zaposlitvi, kar je spet povezano z varstvom socialnega dialoga v podjetjih, varujejo se žrtve nasilja v družini, tako da dobijo pet dni dopusta za to, da uredijo svojo situacijo po tem, ko postanejo žrtve nasilja v družini. Nič od tega, spet ne pristajam, ni kaj takega, da bi prekomerno obremenjevalo naše gospodarstvo, če naše gospodarstvo tega ne more preživeti, potem ni problem v tem ZDR. Hkrati tudi kup koalicijskih zavez ni prišlo v ZDR, recimo ureditev dela od doma, izenačitev položaja rejniških družin z družinami v ZDR, jasnejša opredelitev pravil glede izplačila regresa, seznanitev delavcev z vsebino kolektivne pogodbe, možnost, da se 30-urni delovnik šteje kot polni delovni čas, kar je koalicijska zaveza, izenačitev roka za zastaranje terjatev pri delavcih v prikritih delovnih razmerjih glede na delavce v delovnih razmerjih, pravica do 48-urnega tedenskega počitka enkrat mesečno, tudi to je izpadlo, dodatna omejitev števila agencijskih delavcev in še nekateri ukrepi za varstvo žrtev nasilja. Torej, že tisto, kar je šlo noter za varstvo žrtev nasilja, je bilo okrnjeno. okrnjeno. Naprej je šel torej kompromisni predlog. Kar zadeva veta, torej vlada se je, kolikor smo videli, trudila s pogajanji več kot eno leto. Delodajalci so tudi po enem letu prišli na zadnja pogajanja precej nepripravljeni in spraševali, kaj sploh recimo konkretno pomeni pravica do odklopa, potem ko smo se eno leto že pogajali, tako da težko rečem, da je vlada tista, ki tu ni delovala v dobri veri. Demokratično izvoljen Državni zbor je z absolutno večino potrdil ta zakon, ki temelji na koalicijskih zavezah, pa še te niso šle vse noter, hkrati pa vemo, da bomo najbrž zaradi tega veta zamudili rok za implementacijo direktiv, za kar nam lahko grozi kazen Evropske komisije, kar pomeni, da je ta veto, ki ga je sprožila ena interesna skupina in z njim povozila voljo demokratično izvoljene večine, čeprav seveda absolutno imajo to pravico, ogrozila konec koncev tudi naš proračun. Zato vas prosim za ponovno sprejetje tega zakona, hkrati pa upam, da socialni dialog ponovno steče, tokrat v dobri veri, ker imamo pred sabo še zelo veliko dela v prihodnosti. Hvala. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Državni svet je sprejel odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, zato danes še enkrat odločamo o tem zakonu. V osnovi je namen Zakona o delovnih razmerjih, da preprečimo tožbo Evropske komisije zaradi neprenosa dveh direktiv. Zakon tako prinaša nekaj dobrih rešitev, prinaša pa nekaj negativnih rešitev, ki bodo povzročile še bolj togo delovnopravno zakonodajo, na primer v zvezi z opozorilom pred odpovedjo pogodbe iz krivdnih razlogov. Omenjeni zakon nima soglasja Ekonomsko-socialnega sveta, nima soglasja delodajalcev. Tukaj bi rad poudaril, da nikakor ne zagovarjam, da bi podjetja izkoriščala svoje zaposlene in imela nekorekten odnos z zaposlenimi. V razmerju delodajalec in zaposleni je treba najti pravo razmerje med pravicami delavca na eni strani in na drugi strani možnostmi podjetja, da se prilagaja razmeram na trgu. Zavedati se moramo, da so oboji partnerji, ki morajo sodelovati, in če bodo pravice enega šle čez pravice drugega, čez vse meje, to enostavno ne bo v redu. Zato je treba najti pravo razmerje in naloga Ekonomsko-socialnega sveta je, da to razmerje tudi išče. Razumem, da ljudje ne spremljajo politike in v veliki meri berejo samo naslove. Razumem tudi, da večkrat igramo na prvo žogo. Vse to pa izkoriščajo v Levici in nam prodajajo zgodbe o grdih kapitalistih, jahtah in dobičkih podjetij. Kaj pa je resnica? Resnico nam je včeraj na seji, pa tudi danes, povedal predsednik Državnega sveta, ki je med drugim dejal: »Na to, da delodajalci cenijo doprinos zaposlenih, kaže tudi dejstvo, da je slovensko gospodarstvo v lanskem letu ustvarilo za dobrih 6 milijard evrov dobička, pri čemer je nazaj v podjetja, znanje, ljudi, stroje, zgradbe, opremo investiralo več kot 7 milijard. To kaže, da deluje odgovorno tudi do zaposlenih, saj jim s tem omogoča boljše pogoje dela in višje plačilo za opravljeno delo.« In to bi moral biti naš cilj – zadovoljni zaposleni. Zadovoljni pa bodo, če bo šlo dobro podjetjem, takrat bo šlo dobro tudi zaposlenim. Predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice je iz njihove raziskave povedala naslednje – le 75 % nemških podjetij bi znova investiralo v Sloveniji. Pred enim letom je bil ta delež še 85 %, to pomeni, da se naklonjenost Sloveniji zmanjšuje. Taista raziskava pa je pokazala, da je 65 % podjetij kot pomanjkljivost v Sloveniji navedlo premajhno prožnost delovne zakonodaje. Novi investitorji recimo že danes rečejo, da bodo investirali, ampak ne v Slovenijo, investirali bodo v Hrvaško, Srbijo in mi izgubljamo poslovne priložnosti. In z višanjem davkov ali pa s tem, da imamo previsoko obdavčitev dela, bomo na koncu pobrali manj in bomo živeli slabše, kot bi živeli, če bi davčno stopnjo znižali in bi s tem prav gotovo pobrali več davka. Treba je počakati samo nekaj let in bomo videli, da nas bo Hrvaška že prehitela. In kaj počne ta vlada? Poleg spreminjanja delovnopravne zakonodaje podjetjem nalagate nove in nove dajatve. Kot smo lahko včeraj brali v časopisu Delo – delež davkov in prispevkov se bo pri povprečni plači v treh letih povečal za okoli tri odstotne točke. S tem, ko v Levici navidezno stopate na stran zaposlenih, obremenjujete gospodarstvo, roko na srce, delate veliko škodo zaposlenim. Zaradi vaše zakonodaje bo manj investicij in manj bolje plačanih delovnih mest in na koncu bo delavec imel manj, in to zaradi Levice. V Novi Sloveniji podpiramo razbremenitve, zagovarjamo debirokratizacijo. Ta zakon je v enem delu spisan tako, da je uperjen proti delodajalcem, takrat, ko bodo potegnili zaposleni, ker na dolgi rok ne bo služb. Zaključujem z besedami dr. Mateja Lahovnika: »Glavni problem so previsoki davki, ki postajajo vse bolj podobni tistim v Skandinaviji, s to razliko, da pri nas dobimo balkansko storitev.« In to bo trajalo tako dolgo, dokler bodo zakone pisali politiki, ki nimajo niti ene delovne ure v gospodarstvu in jim je prva zaposlitev v javni upravi. Zdaj pa tako. Ker znam šteti do 46, vem, da bo koalicija zbrala dovolj glasov, da bo zakon še enkrat potrdila. V to ne dvomim, ampak vseeno smo v Novi Sloveniji danes tukaj prisotni, da vam jasno in glasno v obraz povemo, da je zakon slab, da je neusklajen s socialnimi partnerji in da poslabšuje gospodarsko okolje v Sloveniji v škodo delavca. Ponovno bomo glasovali proti. Hvala lepa. Dovolite mi, gospod Reberšek, še kakšno številko več od 46 tudi znate, kajne. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, predstavniki Vlade, spoštovani predsednik Državnega sveta, kolegice in kolegi! Socialni demokrati bomo predlagane spremembe zakona, ki prinaša nekatere novosti na področju urejanja delovnih razmerij med delavci in delodajalci, ponovno podprli. S predlaganimi rešitvami namreč krepimo pravni in socialni položaj delavcev v odnosu do delodajalcev ter zagotavljamo pravičnejše in varnejše delovne pogoje za vse, ki sodelujejo v delovnem procesu. S prenosom dveh evropskih direktiv urejamo obveznosti delodajalca pri zagotavljanju informacij delavcem, krepimo zaščito delavcev z omejevanjem trajanja poskusnega dela in dajemo pravico delavcem, da od delodajalca zahtevajo drugo varnejšo obliko zaposlitve, kadar je ta na voljo. Dopolnjujemo tudi že uveljavljene pravice delavcev na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter na novo omogočamo pet dni oskrbovalnega dopusta za tiste delavce, ki oskrbujejo ali negujejo družinskega člana, ki potrebuje pomoč druge osebe. Predlagani zakon bomo ponovno podprli tudi zato, ker krepi pravno varnost delavcev, ki prejmejo pisno opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, in zagotavlja boljšo pravno zaščito sindikalnim zaupnikom pred odpovedjo. Z zvišanjem nadomestila plače za čakanje na delo zagotavljamo tudi večjo socialno varnost agencijskih delavcev in uvajamo novo pravico do odklopa. Predlog zakona na novo ureja tudi pravno in socialno zaščito ranljive skupine delavcev, ki so žrtve družinskega nasilja, ki morajo zaradi družinskega nasilja porabiti večino svojega časa za urejanje osebnih, družinskih ali pravnih razmerij zase in za svoje otroke. Skratka, predlog zakona bomo ponovno podprli, saj prinaša številne pozitivne spremembe na področju delovnopravnega varstva delavcev in krepi sistem socialne zaščite zaposlenih. Državni svet sicer kot glavni razlog za sprejem veta na Zakon o delovnih razmerjih navaja odsotnost socialnega dialoga o predlaganih rešitvah, zaradi česar zakon naj ne bi bil usklajen in sprejet v dogovoru, kot je bila običajna praksa v preteklosti. Glede socialnega dialoga, ki je potekal o predlaganih spremembah Zakona o delovnih razmerjih, smo že izrazili našo zaskrbljenost, ker ni potekal v pravem dialogu med vsemi tremi partnerji, kjer bi se vse tri strani med seboj poslušale, slišale in upoštevale interese vseh ključnih partnerjev v pogajanjih. O tem, kako je potekal socialni dialog o predlogu zakona, smo prejeli veliko različnih in nasprotujočih si informacij. Obe strani, tako sindikalna kakor tudi delodajalska, sta opozarjali vsaka iz svojega zornega kota, da druga stran ni bila pripravljena na sklenitev dogovora o predlaganih spremembah. Sindikati so opozarjali, da naj bi delodajalci izkoristili vsako priložnost za zaviranje dialoga o predlaganih rešitvah, ki bi bile v interesu obeh strani, medtem ko so delodajalci zatrjevali, da niso bili enakovreden partner v socialnem dialogu, ker se niso smeli pogajati o svojih predlogih za spremembo Zakona o delovnih razmerjih. Zaradi tega si bomo socialni dialog v preteklih mesecih zapomnili predvsem po številnih nesoglasjih in različnih interesih, ki jih socialni partnerji na žalost niso bili sposobni premagati. Socialni demokrati na tem mestu ponovno pozivamo oba socialna partnerja in vlado, da vložijo vse svoje napore v obnovitev socialnega dialoga, ki naj ne poteka samo o posameznih predlogih zakonov, ampak tudi o trenutnem

Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Razlog, zaradi katerega smo danes tu, je veto Državnega sveta, ki temelji na tem, da je bil zakon sprejet brez dialoga in soglasja socialnih partnerjev. To seveda ne drži, ravno nasprotno. Postopek, ki je trajal eno leto, in to lahko z gotovostjo trdim, je zgled socialnega dialoga in žal prej izjema kot pravilo, tako po zavzetosti ministrstva kot predstavnika predlagatelja, da se socialni dialog ohranja, kot ostalih sodelujočih, ki so vztrajali pri pogajanjih, čeprav je bilo s strani enega od partnerjev, in ta partner so delodajalci, v tem dialogu vrženih ogromno, ogromno polen, bila so zavlačevanja in dogovori iz ozadja ter nato sklicevanje na te zakulisne dogovore in tako naprej. Očitno vse z namero, da do sprememb Zakona o delovnih razmerjih ne pride oziroma da se ustvari časovna stiska, zaradi katere bi bile edine spremembe zgolj implementacija dveh evropskih direktiv. To, da sedaj 15 državnih svetnikov trdi, da je zakon sprejet brez dialoga in soglasja, je preprosto neprimerno, neresno in ne drži. In zgolj za primerjavo, pod prejšnjo vlado se je enega od partnerjev, sindikate, v tem ESS popolnoma ignoriralo in se je mimo tega vlada dogovarjala samo z drugim, z delodajalci, ob tem, da eno leto ESS sploh ni deloval, ko pa je, pa predstavniki Vlade niso imeli nobenega mandata za pogajanja oziroma usklajevanja. Vse to Državnemu svetu in strankam, ki danes iz opozicije pametujejo o socialnem dialogu, ni bilo moteče, niti jim ni padlo na pamet, da bi kadar koli to problematizirali. Kaj tako dvolično postopanje pomeni za ugled delodajalcev kot enega od partnerjev v socialnem dialogu, si lahko samo predstavljam. Precej se je govorilo tudi o tem, da zakon prinaša veliko dodatnih finančnih in administrativnih obremenitev. Tudi to ne drži in gre že za ponarodeli izgovor delodajalcev in politike brez domišljije in rešitev. Kaj pa drži? Pravzaprav se s to novelo krpa luknje v do sedaj veljavnem zakonu, luknje, ki so jih našli nekateri delodajalci, da tako ohranjajo delavce in delavke poslušne in neorganizirane. Zlasti opozorilo pred odpovedjo in varstvo sindikalnih zaupnikov sta dve taki luknji. Gre seveda tudi za implementacijo evropskih direktiv. Med temi je tudi dodatnih pet dni neplačanega dopusta za delavca v primeru oskrbe oziroma nege družinskega člana, ki potrebuje podporo iz zdravstvenih razlogov.

Namenja se jim do pet dni plačanega dopusta v obdobju, ko urejajo zadeve, povezane z nasiljem v družini. Žal ne glede na to, koliko govorimo o nasilju, o družinskem nasilju, žrtve v partnerskem odnosu prevečkrat nimajo nobenih ustreznih pogojev, tudi časovnih, da si uredijo položaj in ta del pomeni en korak za zagotovitev varnega okolja in avtonomije. Smo v tretjem tisočletju, v letu 2023, ko se velikokrat hvalimo s civilizacijskimi dosežki in standardi, ko imamo polno zaposlenost in ko drastično primanjkuje ustreznih kadrov. Kdaj, če ne sedaj, je čas, da se prepreči izigravanje zakonodaje? Kdaj, če ne sedaj, je čas, da se delovni pogoji za zaposlene izboljšajo tako za domače kot za tuje delavke in delavce? Ta zakon je mali korak, ampak je korak v pravo smer. In za konec izrecno poudarjam, v Poslanski skupini Levica se bomo vedno zavzemali za večjo zaščito delavk in delavcev in za izboljšanje pogojev dela ter za dostojno in pravično plačilo. Seveda bomo na glasovanju zakon spremembe male delavske ustave soglasno ponovno potrdili. Hvala lepa. In kot zadnja še Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu mag. Darko Krajnc. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, dragi obiskovalci v Državnem zboru! Zelo težko je vedno znova začeti brati stališče poslanske skupine, ker več ali manj vsaka stran ponavlja svoje argumente, svojo resnico, tako kot tudi verjetno v socialnem dialogu, ki je potekal leto in pol, kjer se med dvema ognjema pač ni zgodilo tisto, kar bi se moralo, da bi prišli do konca igre.

resnično moti v tem državnem zboru, govoriti samo o obremenjevanju, o nekih novih davkih, nič povedati o pomoči – 200 milijonov draginjskih dodatkov gospodarstvu, 200 milijonov že izplačane škode popoplavne obnove gospodarstvu, 90 milijonov v novem rebalansu finančnega proračuna te države. Bodimo malo realni, bodimo konkretni in povejmo obe plati te zgodbe. Seveda, zadeva ni enoznačna. Pred nami je ponovno odločanje o mali delavski ustavi, ki smo ji v Poslanski skupini Svoboda že namenili svojo podporo. Delodajalske organizacije, pobudniki veta, poudarjajo, da so bile med pogajanji v izrazito slabšem položaju. Spoštujemo pravico vsake interesne skupine, da brani svoje interese, a treba je poudariti, da marsikatere sprva predvidene spremembe zakona sprejetem predlogu zakona ravno zaradi nasprotovanja delodajalskih organizacij ni notri. Med drugim so bili izločeni možnost 30-urnega polnega delovnega časa, ureditev dela na domu, zaostritev kvot agencijskega dela, obvezen enkratni mesečni 48-urni počitek in izenačitev položaja rejniških družin. Poslanski skupini Svoboda skušamo razumeti obe strani, tako delodajalce kot sindikate. Vsaka od obeh strani socialnega dialoga ima na marsikatero vprašanje drugačen, a kljub temu, to sem prepričan, dobronameren odgovor, zato je še toliko bolj razumljivo, da je pri določenih vprašanjih težko najti skupni imenovalec, predvsem pri tistih, ki ostajajo predmet pogajanja brez ustreznih rešitev že leta. Znova poudarjam, da ima socialni dialog tripartitni značaj – dogovarjanje mora biti enakopravno, ključno pa je, da vse tri strani vložijo vse svoje napore v to, da najdejo skupne rešitve. Tisto, česar si res ne želimo, je, da posamezna stran odstopi zaradi dejstva, ker njena pričakovanja v določeni fazi niso v celoti uresničena. Glede na številna nestrinjanja se je vlada odločila, da reformo tako imenovane delavske ustave izpelje v dveh krogih. Predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih je rezultat prvega kroga pogajanj, tistih stvari, v katerih so se uspeli strinjati, skoraj vseh. Ni povsem usklajen s socialnimi partnerji, kar pa ne pomeni, da je vsebina zlasti za delodajalsko stran, v celoti nesprejemljiva. Zakon prinaša pravico do pet dni neplačanega dopusta za nego družinskega člana in pravico do predlaganja boljših delovnih pogojev. Med rešitvami so tudi pravica do izpodbijanja oziroma pisne obrazložitve opozorila pred odpovedjo ter boljše plačilo za agencijske delavce pri čakanju na delo, pravica do odklopa in zaščita žrtev nasilja v družini. Največji kamen spotike predstavlja zaščita sindikalnih zaupnikov, ki jim delodajalci nasprotujejo in je bližje željam sindikalne kot delodajalske strani. Ena stran je zadovoljna bolj, druga manj, gre za prvi paket zakonskih sprememb. Z dokončno potrditvijo novele se bo Slovenija izognila tudi tožbi Evropske komisije oziroma kazni v višini 1,5 milijona evrov. Poslanski skupini Svoboda verjamemo, da si obe strani želita nadaljnjih pogovorov in sodelovanja in da bosta uspeli uskladiti preostale rešitve. Rezultat skupnega dela usklajenih kompromisnih predlogov bomo seveda z veseljem podprli in mu dali zeleno luč. Poslanski skupini Svoboda bomo v duhu izpolnjevanja zavez iz koalicijske pogodbe vsebinske izboljšave Zakona o delovnih razmerjih, ki krepijo pravice delavcev, ponovno soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih. Prosim vas, da spet preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Opozarjam vas, da mora pri ponovnem odločanju v skladu z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejetje navedenega zakona glasovati večina vseh poslancev Državnega zbora, to je 46 ali več. Glasujemo.

Hvala